toku prošlog saziva kada se u parlamentu ustoličila jedna loša praksa. Konačan broj prošlog saziva rada Narodne skupštine jeste da 54% od usvojenih zakona jeste doneto po hitnom postupku. U najvećem broju tih slučajeva nije sprovedena nikakva javna rasprava. Javnost, zbog koje se uostalom i donose svi zakoni i svaki zakon jedan deo građana u manjoj ili većoj meri, jedan broj građana Srbije se tiče i ima direktan uticaj, nisu imali nikakvo saznanje šta se sprema.

Nekoliko meseci nakon usvajanja morali smo da usvajamo izmene i dopune samo zato što kada je prvi put zakon usvojen nije sprovedena kvalitetna javna rasprava i nije omogućeno da što šira javnost i zainteresovani kažu svoje mišljenje i iznesu svoje predloge.Ovaj zakon bi trebalo da reši te probleme. Imamo jednu ideju, spremni smo da čujemo svako mišljenje i da napravimo jedan dogovor. Način na koji se radi poslednjih godina nije dobar. Koristi se to što ne postoji jasna procedura za usvajanje zakona. Koriste se, da kažem, rupe u zakonu koje kažu – može po hitnom postupku ako se da obrazloženje, a to obrazloženje u najvećem broju slučajeva je potpuno nesuvisan. Ni na koji način ne daje razlog zašto bi se neki zakon usvojio po hitnom postupku.Mislim da je to u interesu svih nas ako bi podigli ugled parlamenta kao najvažnije demokratske institucije u jednoj državi, pomoglo bi u krajnjoj liniji i evropske integracije,

u izveštajima Evropske komisije kojima se meri napredak Republike Srbije.Zato vas pozivam da stavite na dnevni red ovaj predlog zakona, da razmotrite ova rešenja ili da date druga kako bi rad parlamenta upodobili demokratskoj proceduri,

predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije. Hvala predsednice, poštovane kolege poslanici, ovog meseca biće dve godine kako je donet Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzije. Nebrojeno puta kritikovali smo usvajanje i sprovođenje ovakvog zakona pre svega zato što smatramo da je on duboko nepravedan. On je da je nezakonit, neustavan, ali pre svega nepravedan. On je u jednom delu, najstarijih građanina Srbije otuđio njihovu imovinu, kako to kaže Ustav, jer je penzija imovina, stečeno pravo i u jednom broju smanjio to, tu penziju u iznosu od 10% do 25%.Možda smo mogli da uvažimo argumente kada je zakon bio donošen, u loše stanje u državnim finansijama koje naravno nije nastalo zbog penzionera i zbog činjenice da su oni ceo svoj radni vek po sili zakona uplaćivali i odvajali novac u penzioni fond. Mislim da danas taj razlog više ne postoji. U krajnjoj liniji svakodnevno slušamo, nažalost ne u parlamentu, jer parlament praktično već par meseci nije radio.

koja je učinjena pre dve godine kada je usvojen ovaj zakon ispravi. I ne da se penzionerima nudi neka lažna nada ili priča o povećanju od 1% na kraju godine kada vidimo koliko će nam to povećanje biti odobreno od strane MMF, nego da ispravimo tu nepravdu, da vratimo pare koje su otete građanima Republike Srbije, najstarijim građanima, da vratimo nivo penzija na nivo koji je bio pre dve godine. Da razliku u neisplaćenim penzijama ova država im isplati u narednih godinu dana uz penziju. A da onda ukoliko stvarno ima toliko više para u budžetu se razmisli o daljem povećanju za sve penzionere, uključujući one kojima je novac otet pre dve godine za onoliki procenat koliko je to realno i koliko je to moguće.Pozivam moguće.Pozivam vas da poslušate premijera, ministra finansija koji toliko hvale budžet Republike Srbije i da ispravimo ovu nepravdu

mislim, više od godinu dana, znači, na više zasedanja smo pokušali da stavimo na dnevni red i da skrenemo vašu pažnju na činjenicu da na ovaj način, ako već nema neki drugi možemo da pomognemo porodicama sa malom decom, novorođenčadima u Srbiji.Svaki

o njima trebamo da razgovaramo s obzirom da vidimo kroz medije da Vlada najavljuje meru kojom ste uvek pravdali zašto ovo ne treba da se usvoji.Naime, po našem zakonu postoji pravo na povraćaj PDV i kada god smo govorili o tome da stopa PDV za hranu za bebe, što je suština ovog zakona treba da se smanji sa 20% na 10% odgovor je bio – pa postoji pravo na povraćaj PDV.Sada se nažalost najavljuje ukidanje tog prava, pravdajući se preopterećenošću Poreske uprave koja ima mnogo posla i ne znam kako sa takvim opravdanjem i sa takvim odnosom države prema građanima Republike Srbije uopšte možemo da razmišljamo o budućnosti Srbije. Kako ćemo da ohrabrimo ljude da zasnivaju porodice i da se u tim porodicama rađa sve više i više beba?I pozivam vas da ovaj zakon usvojimo i da pokažemo Vladi da ako ona ima nameru da ne vodi računa o budućnosti Srbije, a da mi ovde u parlamentu o tome hoćemo da vodimo računa, ova izmena i dopuna jedini put kada smo mogli da razgovaramo o njoj bila je prilikom donošenja izmena i dopuna Zakona o PDV-u, kada je i sam ministar stari i sadašnji rekao da je ona moguća, ali da zahteva malo više administriranja.Pa evo, ako se već najavljuje ukidanje prava na povraćaj PDV zbog velikog administriranja pozivam vas da opteretimo Poresku upravu sa ovako malo administriranja, da odredi jednu kategoriju hrane za bebe, da definiše šta sve spada u tu kategoriju i da se hrana za bebe oporezuje nižom stopom PDV kao što je to slučaj sa 14-15 drugih roba ili usluga. Hvala. **Maja

da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.Izvolite. **Zdravko Stanković** Zahvaljujem predsedavajuća.Imajući u vidu da je neophodno i jasno utvrditi pravila koja će garantovati depolitizaciju javnih preduzeća i obezbediti profesionalizam i efikasnost u radu javnih preduzeća, a time i obezbediti vršenje delatnosti od opšteg interesa po najvišim standardima.Ovaj predlog zakona dopunjava ili menja se u postojećima tako što predviđa brisanje odredbi prema kojima bi javno preduzeće moglo osnovati društvo kapitala za obavljanje delatnosti koje nije nije delatnost od opšteg interesa.Zakon o javnim preduzećima koji predviđa rok o kome Vlada, nadležni organ, AP, jedinica lokalne samouprave mora dostaviti saglasnost na zahtev nadzornog odbora, odnosno nedostavljanje saglasnosti se smatra ukraćivanjem saglasnosti.Naime, u članu 22. predviđeno je da osnivač daje saglasnost na vrlo značajne odluke akata nadzornog odbora, kao što su statusne promene, osnivanje drugih radnih subjekata, ulaganje kapitala, raspodela dobiti, način pokrića gubitka.Predviđena je apsolutna zabrana članstva u političkoj stranci, vršenja bilo kakve funkcije u organu političke stranke kada je direktor javnog preduzeća u pitanju.Prema postojećem rešenju predviđena je mogućnost mirovanja u vršenju funkcije u organu političke stranke. U cilju potpune departizacije potrebno je da zabrana bude apsolutnog karaktera.Direktor i izvršni direktor može da ostvari pravo na stimulaciju samo kada javno preduzeće ostvaruje dobit u poslovanju.Izmene zakona predviđa da javno preduzeće može da ima samo jednog izvršnog direktora, izuzev preduzeća koja je osnivač Republika Srbija koja može imati do tri, za razliku od postojećeg zakona gde sada može da ima i do sedam izvršnih direktora. Predložena izmena stimuliše departizaciju javnih preduzeća i smanjuje troškove u cilju mere štednje.Predloženim izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima obezbeđuje se departizacija javnih preduzeća i veća transparentnost o izboru javnih preduzeća.Uvođenjem strožijih uslova za direktore u pogledu radnog iskustva ostvaruju se uslovi za efikasniji rad i podizanje standarda u radu javnih preduzeća.Istovremeno, niz predloženih odredbi treba da dovede dovede do ušteda u radu javnih preduzeća čime se donosi u ukupnim merama štednje i mikroekonomskoj stabilizaciji. Hvala

Zahvaljujem.Zakonska izmena koju predlažemo omogućava lakše ispunjenje ustavne obaveze, obavezno pohađanje osnovne škole i ujedno će sprečiti pogoršavanje životnog standarda porodica koje izdvajaju značajna sredstva za udžbenike.Budući da je značajan broj porodica ne može ostvariti prema postojećim zakonskim rešenjima pravo na državnu pomoć u pogledu u nabavki udžbenika, jer ne spada u statističku kategoriju materijalno ugroženih porodica, a faktičko stanje je potpuno suprotno. Za sprovođenje ovog zakona potrebna su dodatna sredstva čiji će iznos utvrditi Ministarstvo finansija i nadležno Ministarstvo obrazovanja.Ako je Ustavom utvrđena obaveza pohađanja osnovne škole, takva obaveza postaje obaveza najvišeg ranga i samim tim je država dužna da stvori sve uslove i takva obaveza bude ispunjena bez dodatnih opterećenja. Ne mogu se nametati bilo kakvi drugi tereti roditeljima, odnosno stvaraocima i time otežati ispunjenje ove obaveze.Zbog toga predlažemo da udžbenici za osnovnu školu moraju biti besplatni za sve učenike bez obzira na materijalno stanje njihovih roditelja. Zahvaljujem.

Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Izvolite. **Zdravko Stanković** Zahvaljujem.Predložili smo da se izmeni ovaj Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Naime, Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je promenjen 1. avgusta 2014. godine. Navedenim zakonom su smanjene stope za zdravstveno osiguranje na račun povećanja stopa i doprinosa za penziono osiguranje, uz obrazloženje ako se sećate tadašnjeg ministra finansija da u zdravstvu postoje i drugi izvori sredstava iz kojeg se treba finansirati da je moguće ostvariti velike uštede. stopu za zdravstveno osiguranje koja puni republički budžet, Republičkog fonda za 12,2% smanjili na 10,2% a penziono povećali sa 24% na 26%, da bi smanjili dotiranje redovne isplate penzija iz budžeta za nekih 300 miliona.Kako to izgleda u brojkama? Godine 2014. Republički fond za zdravstveno osiguranje koji je imao planiran budžet za 230 milijardi dinara, što je preko dve milijarde i 100 miliona evra, nakon ovog smanjenja planirani budžet za 2015. godinu i 2016. godinu je na 215 što je smanjeno preko 7%, ono što je interesantno u realnom finansiranju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje to smanjenje je sa 156 ili 156,9 milijardi koliko je bilo 2014. godine, smanjeno na 125,3 milijarde, skoro nekih 15%.Imamo isti broj korisnika koji koriste usluge Republičkog fonda i isti broj zaposlenih čije se plate finansiraju iz onoga. Ono što je interesantno, pored ovih smanjenja, Republički fond je dužan da po Zakonu o zdravstvenom osiguranju uplati oko 10,5 milijardi po članu 22. za sve one za koje je Republika dužna da plaća doprinose za zdravstveno osiguranje, a to su nezaposleni, socijalno ugroženi, pa da ne bih sada redom nabrajao ko su svi ostali korisnici. Ono što je predviđeno u republičkom budžetu je negde oko 600 miliona. Molim vas da razmislimo o ovom predlogu i da vratimo novac za lečenje naših građana. Zahvaljujem.

Hvala, gospođo predsednice.Poštovani narodni poslanici, kao što znate, Zakon o javnom redu i miru je stupio na snagu 5. februara 2016. godine i tada, a i sada ukazujemo na manjkavosti tog zakona i iz tog razloga predlažemo promenu, pre svega, člana 22. Zakona o javnom redu i miru. Kao što je poznato, Zakon o javnom redu i miru je predmet zakona koji je utvrđen, između ostalog, uređivanjem javnog reda i mira na javnom mestu i protivpravna dela protiv javnog reda i mira.Zakon

Imajući u vidu šta se u poslednjih nekoliko meseci dešavalo, pre svega sa komunalnom policijom, gde je bukvalno zloupotrebila svoj položaj i svoja ovlašćenja, došli smo na ideju da predložimo da se član 22. briše, tj. vređanje službenog lica u vršenju službene delatnosti.Ja ću vas samo podsetiti, poštovani narodni poslanici, da je intervencijom, pre svega, komunalne policije, čak smo imali i kršenje ljudskih prava, čak smo imali jedan slučaj sa težim posledicama, nažalost, koje su se odrazile pre svega na ljude koji rade ili

koji je definisan na neprihvatljiv način po nama, i čije je tumačenje prepušteno od slučaja do slučaja, kako pokazuje postojeća praksa prethodnih meseci, ne čini ništa čime bi rad službenog lica bio ograničen i čime bi oni na bilo koji način bili u inferiornom položaju u odnosu na potencijalne učinioce prekršaja.Možda će se neko ovde od vas zapitati zbog čega tražimo da se briše ovaj član. Podsetiću vas, poštovani narodni poslanici, da u odredbama drugih zakona se u dovoljnoj meri uređuje ovlašćenje službenog lica u ovakvim slučajevima. Iz tog razloga vas

Hvala, gospođo predsednice.Poštovani narodni poslanici, takođe, analizirajući efekte Zakona o javnom okupljanju došli smo, tj. uočili smo, bolje reći, nekoliko slabosti i upravo želimo na ovaj način kroz Narodnu skupštinu da ponovo poboljšamo ovaj zakon, iako smo i kada se donosio taj zakon, ponavljam, takođe podnoseći amandmane, želeli da ispravimo nedostatke u tom

u socijalnoekonomskom, privrednom i radno-pravnim odnosima, te je potrebno stvoriti uslove u kojima ove slobode mogu da se ostvaruju u punom obimu.Iz tog razloga, mi tražimo da dođe dođe do izmene pre svega člana 3, 6, 13, gde bi takođe dodali i član 13a i član 14.Ja ću ovde ukratko, koliko mi vreme bude dozvoljavalo, da obrazložim šta mi želimo sa tim. Ovde kod člana 13, recimo, brisanjem reči „socijalni“ se izlazi u susret predstavnicima sindikata i svim zaposlenim licima koji u nekom trenutku žele da iskažu nezadovoljstvo. Neophodno je zarad demokratskih načela, elementarne pravde dozvoliti ljudima okupljanje, kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo zbog trenutnog stanja u kojem se nalaze i bilo kakva prepreka na ovaj način se eliminiše.Što se tiče člana 6, i tada smo podnosili amandmane i za nas je apsolutno neprihvatljivo recimo da postoje objektivni razlozi ili bolje reći ne postoje objektivni razlozi zašto bi se striktno zabranilo okupljanje ili iskazivanje nezadovoljstva ispred predškolskih i školskih ustanova, jer se na ovaj način onemogućavaju zaposleni da iskažu svoje nezadovoljstvo i da ukažu na svoj status.Vi imate situaciju da, recimo, mnogi nastavnici, mnogi vaspitači nisu zadovoljni pre svega svojim platama ili odnosom prema svom poslovodstvu ili bolje reći direktorima. Ne vidim razlog da oni moraju na posebnom mestu da se okupljaju, a ne recimo ispred škole ili neke dečije ustanove.Mi,

jer smatramo da Zakon o porezu na dobit pravnih lica, gde je do pre dve godine stopa bila 10%, dolaskom nove Vlade 2014. godine Vlada je povećala stopu dobiti na pravna lica koja iznosi 15%. Analizirajući te efekte, uočili smo da uopšte nije bilo nekog boljitka ili nekog napretka ili neke dobiti ili koristi za budžet. Iz tog razloga tražimo da se ponovo stopa poreza na dobit vrati na 10%, jer to bi na neki način predstavljalo rasterećenje realnog sektora od visoke stope poreza na dobit, a to bi ujedno bio dodatni impuls za privlačenje stranih investicija, ali i za veću privrednu aktivnost domaćeg realnog sektora.Znači, zakon o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica stvoriće uslove da se kroz smanjenje poreske stope poreza na dobit pravnih lica za 10% fiskalno rastereti realni sektor, privredna društva, preduzeća, zadruge i drugi učesnici na tržištu. Ovo će implicirati i smanjenje stope nezaposlenosti, jer se pokazalo da niže stope poreza na dobit pravnih lica stimulišu otvaranje i rad novih privrednih subjekata, samim tim i zapošljavanje.Mislim da ko je pratio ekonomski razvoj u svim zemljama u tranziciji video je da, recimo, u svim tim zemljama je poresko rasterećivanje smanjeno i samim tim se

ali samo sniženje stope poreza na dobit sa 15 na 10% neće rešiti sve strukturne probleme naše ekonomije, ali može biti važan fiskalni instrument za ozdravljenje i rast naše ekonomije.

kritikovali. Kada kažem kritikovali, tu smo insistirali na poboljšanju ovog zakona. Svi znate da je Zakon o javnom informisanju i medijima na snazi od 13. avgusta 2014. godine. Njegovim donošenjem u okviru seta medijskih zakona najavljeno je kao veliki

imali primedbe. Ja ću vas samo podsetiti da je Savet za borbu protiv korupcije još u februaru 2015. godine objavio izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija u Srbiji. Iako ovaj izveštaj obrađuje stanje u medijima u pogledu vlasničke strukture i kontrole u periodu koji je prethodio usvajanjem medijskih zakona, Savet se ipak osvrnuo u samom izveštaju na rešenje u novom zakonu čije izmene upravo predlažemo.Po mišljenju Saveta i po našem mišljenju, u praksi postoje opcionari koji poseduju manje od 5% udela u vlasničkoj strukturi izdavača, a vrše efektivnu kontrolu nad uređivačkom politikom kao izvorima finansiranja više medija istovremeno. To je u stvari glavni razlog zbog čega mi danas predlažemo izmenu Zakona o javnom informisanju, jer smatramo da postojeće rešenje koje se predviđa nije adekvatno i iz tog razloga tražimo da se i vlasnici tj. oni koji imaju udela u medijima i manje od 5% upisuju u registar vlasnika. Ako se to ne bi uradilo, onda se otvara prostor i za manipulaciju i zloupotrebu, te po meni ne garantuje u dovoljnoj meri transparentnost,

predlaže izmena u članu 39. stav 1. tačka 8. gde se predviđa da se u Registar medija upišu svi vlasnici, direktni, indirektni, bez obzira na visinu udela u osnivačkom kapitalu izdavanja, za razliku od dosadašnjeg rešenja koje predviđa da se samo vlasnici koji imaju više od 5% udela upisuju.Ja

je pokazala nivo demokratije i parlamentarizma, generalno, jer mnogi zakoni koji su predloženi da njima bude dopunjen dnevni red tiču se svakodnevnog života naših građana i za mnoge od njih se Vlada Republike Srbije zalaže. S obzirom da poslanici vlasti nisu dobili nalog da za to glasaju, ostaje za neko drugo vreme.Ja ću predložiti zakone za koje smatram da je neophodno izvršiti izmenu. Jedan od njih jeste zakon izmenama o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i tiče se formiranja mesnih zajednica.Dakle,

taj cilj i smisao nije u potpunosti ispunjen i mesne samouprave i lokalne samouprave, prema sadašnjim zakonskim rešenjima, ne mogu biti u potpunosti adekvatno u stanju da ostvare sve one potrebe građana, i to iz nekoliko razloga. Jedan od njih svakako jeste i obavezni oblik organizovanja u mesnoj zajednici. Dakle, zakon predviđa da se mesne zajednice obavezno formiraju u seoskim naseljima, ali ne i u gradskim naseljima, kao i drugi ozbiljan problem su sredstva za rad mesnih zajednica koja nisu precizno definisana.Zbog toga mi predlažemo izmenu u članu 8. gde se podrazumeva obavezno formiranje mesnih zajednica. Dakle, briše se reč „mogu“. U članu 72. da se mesne zajednice osnivaju i za gradska naselja. U članu 74. da mesne zajednice do 100 stanovnika mogu neposredno da donose odluke o pitanjima o kojima se odlučuje u mesnoj zajednici. Ono što je najvažnije,

preraspodeljuje na mesne zajednice, i to u iznosu od 80% mesnim zajednicama, a 20% budžetu opštine, a za gradska naselja, odnosno gradske mesne zajednice imamo 20% sredstava naplaćenih na toj teritoriji.To bi značilo da imamo fiskalnu decentralizaciju, da mesne zajednice imaju sopstvene izvore finansiranja, imaju veći značaj i imaju veću samostalnost, kao organizacioni oblici sa kojima se građani prvi susreću u kontaktu sa državom Srbijom.Pozivam vas da prihvatite ovo, jer mislim da je važno za sve nas koji danas živimo u Srbiji. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje

Aleksić** Zahvaljujem.Dakle, u svetlu ovoga što se događa i sa IPAR programom, kao i sa stanjem u poljoprivredi koje je niz godina unazad katastrofalno, poljoprivrednici jedva sastavljaju kraj sa krajem i, pored toga što je to grana koja beleži suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, mi i dalje ne shvatamo da investiranjem u poljoprivredu dobijaju i država, dobijaju i poljoprivrednici, a onda govorimo o tome kako nema dovoljno sredstava za povećanje budžeta za poljoprivredu, koji je mali. Sa 250 do 300 miliona evra godišnje ne može se razvijati poljoprivreda, niti je to uspelo i jednoj od razvijenih poljoprivrednih zemalja. Dakle, ukoliko želimo da ovu granu poljoprivrede razvijamo, moramo uložiti značajnija sredstva za to. Nije argument da para nema. Argument je samo da ih mi ne raspoređujemo onako kako bi trebalo da bude, odnosno po prioritetima, ne sagledavamo tačno gde treba trošiti ta sredstva, pa na kraju, ako bi se samo jedan deo sredstava koji će se utrošiti u projekat „Beograd na vodi“ usmerio na privredu, svakako bi imali mnogostruko veće rezultate, i u smislu zapošljavanja i u smislu privrednog razvoja Srbije.Mi predlažemo da se u Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju u članu u članu 15. stav 4, kod premija za mleko, premije za mleko podignu sa sedam na 10 dinara. Takođe, predlažemo da se za biljnu proizvodnju, u članu 18, sa šest na minimum osam hiljada podignu davanja po hektaru, kao da se u članu 31. sa šest hiljada dinara na osam hiljada dinara podigne regres za đubrivo i za seme.To je jako malo, ali pokazuje dobru volju da smo spremni da pomognemo našim poljoprivrednicima. Danas naši poljoprivrednici ostvaruju premije za mleko od sedam dinara. Mi ih štitimo prelevmarima i carinama. Ne možemo mi očekivati da ćemo izvoziti bez carina naše voće i povrće i naše druge poljoprivredne proizvode na tržište Ruske Federacije i EU, ukoliko se mi sami zatvaramo.Dakle, moramo ojačati naše poljoprivrednike i moramo njima p ružiti mogućnost da budu konkurentni. Premija za mleko u zemljama EU je 24 evro centa ili 30 dinara, što znači da onog trenutka kada ukinemo prelevman naši proizvođači mleka će biti u ozbiljnom problemu kako da na svom sopstvenom domaćem tržištu izađu na kraj sa konkurencijom EU. I neće nama poljoprivredu pokrenuti magična rešenja, neće je pokrenuti ni Nemci, neće pokrenuti ni Arapi, pokrenuće je naši proizvođači, ali mi moramo njima da pružimo podršku. Stoga predlažem da se

Aleksić** Hvala.Dakle, u Zakonu o lokalnoj samoupravi su određene nadležnosti svih lokalnih samouprava u Srbiji i ja bih tu ukazao na jednu realnu potrebu i mislim da će se većina složiti danas samnom o tome, a to je mogućnost lokalnih samouprava da stipendiraju svoje đake i studente.Naime, Zakonom o lokalnoj samoupravi definisana je nadležnost, ali nije izričito navedeno da je lokalna samouprava uređuje i obezbeđuje stipendiranje učenika i studenata predlažemo da se doda član 16a koji kaže da lokalna samouprava uređuje i obezbeđuje stipendiranje učenika i studenata.Naime, u izmenama Zakona o učeničkom i studentskom standardu je predviđena mogućnost lokalnih samouprava da mogu stipendirati đake i studente, ali toga nema u Zakonu o lokalnoj samoupravi.Predsednici opštine i gradonačelnici se suočavaju sa sa primedbama i zamerkama DRI, da mi nemamo pravo da stipendiramo naše đake i studente sa teritorije jedinica lokalnih samouprava.Mislim da je to u ovom svetlu stanja neusklađenosti od obrazovanja sa potrebama privrede u svetlu toga da nam godišnje iz Srbije odlazi 32.000 ljudi, u svetlu toga da smo druga zemlja u svetu po broju visoko obrazovanih kadrova koji odlaze u Srbiji. Mislim da treba pružiti mogućnost lokalnim samoupravama da oni procene i da stipendiraju one njihove sugrađane koji postižu velike i značajne rezultate.Dakle, ovo je jedna jako važna stvar. Mislim da nije bitno ko je predlaže, da li vlast ili opozicija. Nadam se da ćete se složiti samnom jer se radi o jednoj nasušnoj potrebi, kako bismo omogućili tim ljudima da imaju razlog više da, kada završe svoje školovanje i svoje obrazovanje ili ostanu u mestima u kojima žive ili se posle školovanja u njih vrate i nastave da razvijaju svoj grad i taj deo Srbije.Dakle, ukoliko to ne uradimo i ukoliko se nastavi da mladi ljudi odlaze iz manjih gradova i manjih sredina, doći ćemo u situaciju da će pojedini gradovi da nam odumiru, da ćemo imati sve veću centralizaciju i centralizam. Ono što je još opasnije, imaćemo i dalje probleme i suočavaćemo se sa odlaskom mladih ljudi koji će tražiti svoju budućnost u nekih od razvijenih evropskih zemalja.Dakle, predlažem da usvojite ovaj zakon kako bismo mogli da damo ovlašćenja lokalnim samoupravama, da mogu

predlog.Narodni poslanik Miroslav Aleksić na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Miroslav Aleksić želi reč? Zahvaljujem predsedavajući.Dakle, ovaj zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica treba da otkloni zapravo razlike i diskriminacije u smislu poreskih olakšica koje mogu da ostvare velika pravna lica u odnosu na ona mala i srednja preduzeća.Dakle, Zakonom o porezu na dobit predviđene su određene olakšice, ali samo za one koji investiraju veći kapital i kumulativno zaposle sto i više radnika. Zbog toga smatram da je neophodno da se zakonom omogući da i mala i srednja preduzeća dobiju zakonske olakšice ukoliko zaposle radnike bez obzira na broj zaposlenih radnika. da naši privrednici, domaći privrednici, koji žele da investiraju da dodatno proširuju svoje kapacitete, zapošljavaju nove radnike ne dobijaju nikakve olakšice od Republike.Na ovaj način mi ćemo njih motivisati da investiraju i da zapošljavaju ljude. Na taj način nemamo samo efekat smanjivanja nezaposlenosti, već imamo i efekat suzbijanja sive ekonomije odnosno rada na crno u određenim firmama.Stoga predlažemo da se uvede novi član 44a, koji poreskom obvezniku koji u poslovnoj godini na neodređeno vreme, a najmanje na dve godine zaposli nove radnike, poreska osnovica se umanjuje

i u privredno nedovoljno razvijenim opštinama, koji obavlja proizvodnu delatnost. Dakle, predlog naš je da se novoosnovana preduzeća oslobode poreza na dobit za prve tri godine u nedovoljno privredno razvijenim delovima Srbije. Na taj način, motivišemo otvaranje novih firmi, stimulišemo preduzetničke ideje i dajemo im mogućnost da bez poreskog opterećenja pokrenu svoj biznis.Mislim i jedan i drugi predlog neće ugroziti fiskalnu stabilnost Republike i budžeta, a da će svakako mnogostruko se vratiti kroz davanje, ukoliko ti preduzetnici budu uspeli da razviju svoj biznis ili zaposle više svojih ljudi.Dakle, u ovim vremenima velike nezaposlenosti i relativno slabe privredne aktivnosti moramo tražiti načine i modele kako da pomognemo našim privrednicima i preduzetnicima, da se ne dešava da samo veliki investitori, strani investitori, koji dolaze u Srbiju dobijaju desetine hiljada evra po zaposlenom radniku, a da naši domaći privrednici koji nose privredu Srbije i treba da je nose u narednom periodu, ne dobijaju ništa.Zato vas pozivam da glasate za ovaj predlog izmena zakona. hvala.

Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine i uvaženi narodni poslanici, molio bih vas da saslušate da saslušate razloge, odnosno argumente koje mogu da dam zašto bi trebalo raspravljati o zakonima koje sam predložio.Nema razloga da vladajuća većina koja nije za sedam meseci, a do 3. marta nije donet u ovoj Skupštini ni jedan zakon i koja za sedam meseci nije pripremila zakone za ovo redovno zasedanje. Danas je 3. oktobar, mi imamo predlog Vlade i vladajuće većine da se raspravlja o samo jednom zakonu, nema razloga da ne usvojite argumente opozicije i da neke od 50 zakona koje je opozicija predložila, ne dozvolite da se stave na dnevni red i da se raspravljaju pred ovom Skupštinom.Argumente o ovim zakonima možemo da sučelimo kada se rasprava otvori, ali vi prosto ne dozvoljavate da raspravljamo u Skupštini o zakonima koje predlaže bilo ko osim Vlade Republike Srbije, Vlada Republike Srbije ne predlaže ništa osim jedne izmene i dopune dva člana jednog zakona.Ja sam predložio izmenu Zakona o opštem upravnom postupku koji apsolutno nema nikakve veze sa političkim stavovima vlasti ili opozicije, nego ima veze isključivo sa tim da olakšamo građanima u Srbiji da mogu da ostvare svoja prava u nekom postupku.Ovaj zakon je donet 2016. godine i on je dobar i predstavlja napredak, a ja sada predlažem da se unaprede neka rešenja koja su počela da se primenjuju i koja imaju za cilj da bude što efikasnija državna uprava.Nema razloga da u zakonu stoji da će državni organ hitno postupati, a da nema roka, šta to znači – hitno, pa zato predlažem da kad je reč o hitnom postupanju jedan državni organ koji donosi odluku u roku od 24 sata mora da zatraži dokument od drugog državnog organa.Svi smo svedoci da kada ličnu kartu hoćete da izvadite treba vam izvod iz matične knjige rođenih i državljanstvo i te dokumente treba da pribavi državni organ, odnosno MUP. On to može da uradi, po mom mišljenju, za osam dana, nema razloga da se čeka na to 15 dana. Nema razloga da dokument koji se elektronski dostavlja ne bude dostavljen u roku od 24 sata, nego da stoji – najkraći rok, a ne znamo šta taj najkraći rok znači.Molim

predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč? Izvolite. Zahvaljujem se potpredsedniče.Uvažene kolege narodni poslanici, s obzirom da ste svi članovi političkih stranaka ova tema vam je bliska i molim vas da je podržite da uvrstimo u dnevni red zakon koji ima za cilj da uvede planove integriteta u političke stranke.Šta to znači? To znači da mi predlažemo da se prevencija u borbi protiv korupcije ne sprovodi samo u državnim organima nego i u političkim strankama. Inače, građani smatraju da su političke stranke leglo korupcije i smatram da bi jednim ovakvim zakonom, odnosno uvođenjem planova integriteta pomogli da i građani shvate da političke stranke čine sve da spreče korupciju od sebe samih, a da će kasnije to primenjivati i u samoj državi.Dakle, vi imate političke stranke koje delegiraju svoje predstavnike u državne organe. Dakle, mi biramo državne organe, a nećemo da sami poštujemo u svojim organizacijama ono što tražimo od državnih organa. Svi državni organi moraju doneti plan integriteta. Nažalost, to se u praksi ne dešava. Oko 4.500 državnih organa ima. Svega oko dve, dve i po hiljade donosi planove integriteta. Ali nema razloga da to ne čine i političke stranke.Šta bi time dobili? Dobili bi to da sama politička stranka proceni koja su to žarišna mesta koja predstavljaju tačku moguće korupcije. Dobili bi to da stranke same regulišu svoj sistem da bude transparentan, da utvrde da li se odluke donose u političkim strankama u skladu sa statutom i da li se sprovode u skladu sa statutom.Naravno, statutom.Naravno, vrlo je važno finansiranje političkih stranaka koje mora biti u skladu sa zakonom i mora postojati mehanizam da ne dođe do bilo kakve zloupotrebe, odnosno korupcije u okviru političke stranke.Ako to naučimo u okviru svoje kuće, to vam je kao domaće vaspitanje, onda ćemo znati da korupcija nije dobra i da se i u državnim organima korupcija mora sprečavati. Ja se bojim da zbog netransparentnosti mogu da kažem korumpiranosti političkih stranaka, ta korupcija se prenosi kasnije i u državne organe.Ova vlast ima puna usta – borba protiv korupcije. Pravi dokaz da želite da se borite protiv korupcije je da ovakva jedan zakon usvojimo i da preventivno delujemo od nas samih, a kasnije i na visokim državnim funkcijama. Hvala.

predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Da)Izvolite. Zahvaljujem se potpredsedniče Narodne skupštine.Uvažene kolege narodni poslanici, imali smo izbore pre šest meseci. Mislim da smo svi bili svedoci, mi koji sedimo u ovoj sali, a i građani Srbije, da je taj proces bio nepravedan, da je bio netransparentan i da je bilo pokušaja prekrajanja izborne volje građana.Mislim da nema smisla da zaboravimo šest meseci kasnije na to šta se dešavalo onda. Ja inače smatram da naš izborni sistem nije dobar, da on mora da se menja. Postoje predlozi izmene izbornog sistema koje je dala i politička stranka kojoj ja pripadam i mnoge druge političke stranke, ali o promeni izbornog sistema moramo da se dogovorimo i da, bilo bi dobro, dogovor napravimo konsenzusom, ako ne možemo konsenzusom onda makar većina političkih partija da se za to zalaže.Ovaj izborni sistem koji imamo ne omogućava ni odgovornost poslanika prema građanima, niti građani znaju ko je njihov narodni poslanik, niti iz svih opština i krajeva Srbije mi imamo narodne poslanike u ovoj skupštini.Ono što sam ja pokušao predlogom ovog zakona da uradim, to je da one eksplicitne nepravilnosti koje smo videli u prošloj izbornoj kampanji, u prošlom izbornom procesu, promenimo.Postoje odredbe u sadašnjem zakonu koje mislim da su apsolutno suvišne. Jedna od tih je, a vi dobro znate koji se time bavite, prikupljanje 10.000 potpisa da bi se kandidovali na izborima, a znate da sve političke stranke, makar koje sede ovde, odnosno koje su registrovane kao političke stranke su već jednom skupile tih 10.000 potpisa kada su se registrovale.Posledica jedne takve odredbe je i falsifikovanje potpisa, čega smo bili svedoci. Takođe, videli ste koliko je nepravedna raspodela ekonomskih sredstava između pojedinih političkih partija i mogućnost da svi na jedan pravedan način učestvuju u izbornoj kampanji. Potrebno je za kampanju više od dva miliona evra samo za medije, ukoliko želite da imate pristojnu kampanju. Neke stranke troše i 10 i više miliona evra na spotove koje imituju na televiziji.Naš predlog je da emitovanje propagandnog programa u izborima bude besplatno za političke stranke, odnosno da se ono finansira iz budžeta, jer se inače sredstva koja dobijamo iz budžeta kao političke stranke, sva preliju u plaćanje nepotrebno skupih spotova.Predlažemo da na jednakim osnovama budu predstavljene političke stranke i ono što je vrlo važno, time završavam, izborna volja i rezultati izbora se moraju utvrđivati isključivo na osnovu zapisnika sa biračkog mesta. Pomozite da se ne ponovi više da RIK može da arbitrira koje će zapisnike da čita, koje će da prekraja, koje neće da čita i na kojim biračkim mestima će da menja rezultate. Hvala. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

Predlog zakona o izmenama Zakona o posebnim mera za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, koje je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč? (Da)Izvolite. Zahvaljujem se.Dame i gospodo narodni poslanici, predložio sam izmenu popularnog „Marijinog zakona“ koji je donet u ovoj Skupštini nedavno i koji, nažalost, nije zaživeo u meri kako bi to trebalo.Suština trebalo.Suština ovog zakona je da bi trebalo da se vodi evidencija o licima koja čine krivična dela protiv polne slobode. To su u prvom redu silovatelji, a i svi drugi koji čine neko od ovih vrsta krivičnih dela. Na žalost, mislim da „Marijin zakon“ nije dovoljno uredio ovu oblast, jer se on odnosi samo na počinioce krivičnih dela u odnosu na maloletna lica. Mi smatramo da treba proširiti tu evidenciju i da evidencija treba da se vodi u odnosu na sve počinioce krivičnih dela silovanja i krivičnih dela protiv polnih sloboda.Takođe, smatramo da se ta evidencija ne vodi na efikasan način od strane uprave za izvršenje krivičnih sankcija, nego da bi trebalo tu evidenciju da vodi MUP Republike Srbije, koji inače vodi evidencije, kaznenu evidenciju, evidencije takvog tipa. Takođe, važno je za MUP Republike Srbije da ima u svojoj evidenciji ko su silovatelji ne bi li mogao da spreči ponavljanje krivičnog dela od istog počinioca, a povratnika ima mnogo, to ste videli i možete da vidite u medijima. Inače u Srbiji mislim da se šokiramo svake nedelje da je izvršeno neko od ovih krivičnih dela ili krivičnih dela nasilja u porodici, nasilja nad ženama u širem smislu.Mislim smislu.Mislim da bi usvajanjem ovog zakona omogućili i bolje evidentiranje i sprečili na jedan sistemski način da se ta krivična dela čine u budućnosti. Takođe, bilo je mnogo najava od strane izvršne vlasti da će se uraditi nešto povodom nasilja nad ženama. Za sada nema nikakvih pomaka, pa ja molim vladajuću većinu da u međuvremenu, dok ne promenimo i krivični zakon Republike Srbije, usvojite da raspravljamo o jednoj ovakvoj dopuni koja mislim da je apsolutno u skladu sa onim što se

predlog.Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Nenad Konstantinović želi reč?

porez na imovinu je svakako tema koja brine sve građane Srbije.Od 2013. godine, kada je izmenjen Zakon o porezu na imovinu, porez je nekim domaćinstvima povećan i za 200 i za 300% u odnosu na 2013. godinu. Priznaćete da to povećanje nije normalno i da je nemoguće za bilo koga u ovoj zemlji da može da planira gde da živi ako možete da povećate porez na stan 300% u odnosu na prethodno vreme. Zato sam predložio, između ostalog, da se ovim zakonom ograniči mogućnost povećavanja poreza za građane do sedam posto godišnje da bi to bilo predvidivo.Duboko se ne slažem sa tim da građani kojima su smanjene penzije 10% do 25%, u zemlji u kojoj je povećana struja za 20% i više, uvedene akcize na struju, treba da se poveća porez na imovinu 200%.Ne 200%.Ne znam kako vi živite, ali da li ste svesni toga da građani to nemaju da plate? Ljudi nemaju para da plate porez na imovinu. Posledica toga je da će morati da prodaju svoje stanove, ali je problem u tome što nema ko da kupi te stanove. Ne mogu svi da prodaju stanove i da se sele negde gde je porez manji, jer nema ko da dođe u te stanove.Predlažem ovim zakonom da bude oslobođeno poreza na imovinu do 25m2 po članu porodičnog domaćinstva. Svako i prema Ustavu ima prava da živi u svom stanu i nije luksuz kada četvoročlana porodica živi u stanu od 70m2, ne, to je potreba. Ako imate četvoročlanu porodicu i imate jedan stan od 70m2 ne treba ne treba da plaćate porez na imovinu, ako imate više stanova, naravno da treba da platite, jer to jeste luksuz ili vi od toga zarađujete izdavanju tog stana. Molim vas da ozbiljno razmislite o ovoj temi, jer je ovo tema aktuelna koja davi građane Srbije.Koliko vas ima kuću i okućnicu od 10 ari? Po sadašnjem zakonu imate jednu nejasnu odredbu da porez ne treba da se plaća do 10 ari zemljišta, a tumači se od strane Ministarstva finansija tako hiljadu i jedan kvadrat, dakle 10 ari i jedan kvadrat vi morate da platite na sve, a onaj ko ima 999 kvadrata ne mora da plati ništa. Konstantinović** Smisao zakonske odredbe je bila da kada plaćate porez na kuću, ne plaćate na okućnicu ako je ta okućnica do 10 ari. Preko toga treba da platite porez. Ovo je bilo u zakonu do 2013. godine.

Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, od 9. septembra 2016. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki Savet sudstva, od 16. marta 2016. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki Savet sudstva, od 4. aprila 2016. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki Savet sudstva, od 24. juna 2016. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki Savet sudstva, od 29. jula 2016. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki Savet sudstva, od 19. septembra 2016. godine, Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, od 19. septembra 2016. godine,

20. septembra 2016. godine, i Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka, od 21. septembra 2016. godine.Reč

6. koji govori o utvrđivanju dnevnog reda sednice.Član 92. stav 6. kaže – ako predlozi iz stava 2. ovog člana nisu podneti u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, Narodna skupština ih neće razmatrati, niti će se o njima izjašnjavati. Stav 2. govori da poslanici, Vlada i drugi ovlašćeni predlagači mogu da predlože povlačenje pojedinih tačaka dnevnog reda, dopunu predloženog dnevnog reda, spajanje rasprave, što je u ovom slučaju, vođenje pretresa u pojedinostima odmah po završetku i promenu redosleda.Više puta sam ukazivao da kod spajanja tačaka dnevnog reda ne mogu da se spajaju odluke, mogu da se spajaju samo predlozi zakona, ako su međusobno rešenja koja se usvajaju tim zakonima međusobno uslovljena. Ovde imamo predlog kolege Bečića da se spoji rasprava o nekoliko odluka, pa su sad to odluke o izboru sudija, nekoliko tih odluka sudija i tužilaca koje je Vrhovno veće tužilaca u u 2016. godini predložilo, ali i rasprava o izmenama i dopunama izbora članova skupštinskih tela. Znači, apsolutno smatra da ne postoji mogućnost da o tome odlučujemo. Molim vas da primenite ovaj, pošto je stalno bilo da je predlog podnet i da o njemu mora da se glasa, bilo koji predlog. Ja vam ovde, evo, govorim – član 92. stav 6. kaže da predlozi koji nisu sa odredbama ovog Poslovnika se ne stavljaju, ne može se o njima razmatrati, niti se o njima može Skupština izjašnjavati. Hvala vam. **Veroljub Arsić** Koliko sam vas razumeo, kolega Đurišiću, vi tvrdite da predlozi

da pitamo Narodnu skupštinu da li ona misli da je u skladu sa procedurom? Ja ću ipak da pitam Narodnu skupštinu, parlament, pa sve kolege poslanici neka kažu da li je u skladu sa procedurom ili nije.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Molim

**Boško Obradović** Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, došlo je, naime, do jedne specifične povrede Poslovnika o radu Narodne skupštine, odnosno člana 107. koji kaže da govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. O čemu se zapravo radi? Predsedavajući pre vas gospođa Maja Gojković, pa i vi upotrebili ste jedan neobičan metod za disciplinovanje vladajuće većine, kada ona treba da glasa za, a kada ne treba uopšte da učestvuje u glasanju, koristeći zvonce koje inače koristite za potrebe utišavanja ako se, recimo, dešava neka buka u sali. Smatram da ste na taj način ponizili sopstvene poslanike i na neki način dostojanstvo Skupštine jer oni sigurno sami znaju da razluče za šta će glasati, za šta neće glasati jer je to unapred i dogovoreno na sednici poslaničke grupe, što je potpuno normalna stvar.Jednostavno, bilo je veoma primetno da kada se čitaju predlozi opozicije o kojima uopšte ne treba glasati zvonce se ne oglašava, a zvonce se oglašava jedino u trenutku kada oni disciplinovano treba da podignu ruke za neki predlog. Prosto mislim da zvonce ne treba da koristite u te svrhe disciplinovanja narodnih poslanika vladajuće većine, da su oni ljudi apsolutno samostalni, sa svojim integritetom i identitetom, sigurno će znati na koji način treba da glasaju. Mislim da je zaista ružno da i predsedavajući na taj način disciplinuje i skreće im pažnju da li da glasaju ovako ili onako. Uostalom, tu je gospodin Martinović, predsednik poslaničke grupe, drugi predsednici poslaničke grupe, oni će sugerisati kako treba da se glasa i, u krajnjem, nema razloga da se na taj način ruga narodnim poslanicima i ruši dostojanstvo Narodne skupštine. Prosto, moj apel. Mislim da je to jedna korektna stvar i da na taj način štitim dostojanstvo svakog narodnog poslanika vladajuće većine.

tako da povremeno koristimo to zvono da bi kolege poslanike skoncentrisali na ono što radimo.Radimo dalje.Primili ste ostavke narodnih poslanika Ivice Dačića, Aleksandra Antića, prof. dr Slavice Đukić Dejanović, Milana Krkobabića, Gorana Kneževića, Živka Vrcelja, Gordane Predić i Andreja Mladenovića na funkciju narodnog u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki koji je utvrdio da je podnošenjem ostavki nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. stavovi 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima.Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2) i stavovi 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani narodnim poslanicima: Ivici Dačiću, Aleksandru Antiću, prof. dr Slavici Đukić Dejanović, Milanu Krkobabiću, Goranu Kneževiću, Živku Vrcelju, Gordani Predeć i Andreju Mladenoviću danom podnošenja ostavke. Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju: dr Dušan Vujović, minsitar finansija, Ana Brnabić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ana Ilić, šef kabineta ministra državne uprave i lokalne samouprave, Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave i Jelena Kovačević, posebni savetnik ministra državne uprave i lokalne samouprave.Prelazimo otvaranja načelnog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.Da li predstavnici predlagača mr Dušan Vujović, ministar finansija, Ana Brnabić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, žele reč?Izvolite, reč ima ministar Ana Brnabić. **Ana Brnabić** Hvala puno. Poštovani narodni poslanici, kao novi ministar moram da vam kažem da mi je stvarno izuzetno zadovoljstvo i velika čast da govorim pred vama i u ovom domu, kao najvećem predstavničkom telu građana Srbije. Trudiću se u narednih deset do petnaest minuta da obrazložim Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Jedan od razloga zašto je ovaj zakon donesen je, kao što vi verovatno svi znate, 2006. godine usvojen je Zakon o finansiranju lokalne samouprave, kojim relativno dobro utvrđena pravila i kriterijumi za finansiranje jedinica lokalne samouprave. On je stupio na snagu 2007. godine. U tom trenutku je porez na zarade utvrđen da ide u 40% jedinica lokalne samouprave, da ostatak ide centralnom nivou i utvrđena je prilično jasna formula za transfere koji idu iz Republike ka lokalnim samoupravama.Nažalost, mislim 2011. godine su donesene tada izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim je drastično povećan prihod od poreza na zarade koji ide lokalnim samoupravama i to je tada povećano sa 40% koliko je bilo do tada, do 80% koliko važi do danas.Rezultat ovog zakona je bilo povećanje deficita od 1,1% BDP na godišnjem nivou, odnosno nekih blizu 40 milijardi dinara. Jedna od stvari kojom se tada smatralo tim zakonom da će moći da se uradi je da se povećava ovoliki udeo u porezu na zarade zato da bi opštine više investirale u svoje razvojne projekte, u svoje investicione projekte, u kapitalne projekte, ali praksa je pokazala da se to nažalost u velikoj meri, iako su neke lokalne samouprave to iskoristile u velikoj meri nije dovoljno desilo.Ono o čemu danas razgovaramo je način da pokušamo da promenimo te negativne efekte, da teret fiskalne konsolidacije kroz koji prolazi država Srbija se podeli između lokala, između Republike i da se donekle makar ispravi ta vertikalna fiskalna neravnoteža između lokalnih samouprava i centralnog nivoa vlasti. Ovo je na kraju krajeva bilo dogovorena i sa MMF koji je tražio od Vlade Republike Srbije da se za dodatne mere fiskalne konsolidacije preraspodeli sa lokala na republički nivo osam milijardi dinara.Ono što je važno napomenuti je da je Vlada Republike Srbije, još u svom tehničkom mandatu, tako da sam ja negde nasledila ovo rešenje za koje mislim da je mnogo bolje od onog radikalnog rešenja koje je bilo u opticaju u decembru 2015. godine i za koje stalna Konferencija gradova i opština, odnosno njeno predsedništvo je tražilo da se povuče iz procedure za usvajanje zato što bi imali prilično devastiran efekat na budžete lokalnih samouprava. Tehnička Vlada, prvenstveno kabinet premijera i Ministarstvo finansija je saslušalo te kritike lokalnih samouprava, bojazan da će u tom trenutku neke lokalne samouprave biti potpuno neodržive za finansiranje i odlučeno je da se umesto osam milijardi dinara od lokalnih samouprava ovim izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalnih samouprava preraspodeli 4,8 milijardi, a da 3,2 milijarde koje su preostale od zahteva MMF ponese ponovo teret republičkog budžeta.Kada

i da na one najmanje gube u budžetima, da se razlika u budžetu u odnosu na budžet koji je bio, odnosno koji je trebao da bude za 2017. godinu ne prelazi nigde 4%, a da to ide uglavnom ispod 3%, i ovo je, drago mi je da kažem postignuto za sve lokalne samouprave osim nažalost za Bor gde je razlika u budžetu, ukoliko se ovaj predlog usvoji 4,4%. Bilo je jako važno, i to je bila jedna od osnovnih zamerki prethodnog Nacrta zakona je da se i dalje stimuliše decentralizacija, a posebno lokalni i ekonomski razvoj, jer prethodni nacrt je bio takav da se udeo u porezu na zarade deli 50:50 između centralnog nivoa i lokalnog nivoa.Želeli nivoa.Želeli smo da porez na zarade i dalje ostane većinski prihod lokalne samouprave da bi lokalne samouprave u stvari imale motivaciju da podrže pre svega svoje preduzetnike, onda svoja mala i srednja preduzeća, a konačno i da pomognu državi Srbiji u privlačenju investitora, što više zaposlenih u sektoru srednjih i malih preduzeća, što više zaposlenih u kompanijama koje dolaze u Srbiju, što više novih kompanija i novih preduzetnika, to će i budžeti lokalnih samouprava biti veće, tako da je to bio važan mehanizam da ostavimo porez na zarade kao većinski prihod lokalnih samouprava.Na kraju bilo je jako važno da Beograd ponese najveći teret kao lokalna samouprava koja na kraju krajeva ima najviše mogućnosti za razvoj u kojoj su smešteni sve institucije, a i u koje dolaze uglavnom većina investitora.Na osnovu ovih parametara ono što predlažemo je da se opštinama od poreza na zarade, da opštinama pripadne 74% umesto dosadašnjih 80%, da gradovima umesto dosadašnjih 80% pripadne 77% i da Gradu Beogradu koji je svakako imao 70% učešća u porezu na zarade da se to smanji na 66%. Ovim predlogom Grad Beograd snosi 40% ukupnog tereta, dakle, Grad Beograd otprilike učestvuje sa neke dve milijarde dinara u ovoj preraspodeli od ukupno 4,8 milijardi.U proseku, kumulativnom, za opštine bi ovom preraspodelom budžeti bili smanjeni za 2,65% i za gradove 1,68%, za Beograd 2,32%. Imamo samo 12 opština kojima je razlika u budžetu preko 3% i dva grada kojima je razlika u budžetu preko 2%, a to su Beograd i Kragujevac. Naravno, porez na zarade u ukupnoj masi ostaje isti, tako da u tom smislu ne postoje razlike.Kako bi dalje stimulisali investicione projekte važno je napomenuti, mi smo to napomenuli i predstavnicima svih lokalnih samouprava zato što smo već u prvoj nedelji rada Vlade imali sastanak sa predstavnicima 105 lokalnih samouprava u Srbiji. Važno je da Vlada ostaje otvorena za tzv. kompenzacione mere, a to je da ukoliko lokalne samouprave ukoliko su planirale investicione razvojne projekte tokom 2017. godine i pogođene su i ne mogu da ove projekte da realizuju zbog ovog umanjenja u sredstvima onda će Vlada biti svakako otvorena da učestvuje u finansiranju investicionih projekata, ali nikako u tekućim rashodima i tekućoj potrošnji.Tako da smatramo da smo, kao što sam rekla i kao što je Fiskalni saveta dao u svom obrazloženju ovog zakona, u svom mišljenju na ovaj zakon, na predlog zakona, da će, kao što sam rekla, ovo ispraviti vertikalnu fiskalnu neravnotežu u velikoj meri i da će doprineti dodatnoj fiskalnoj konsolidaciji, očuvanju makroekonomskoj stabilnosti koja je svakako, mislim da moramo svi priznati, već postignuta u velikoj meri. JHtela bih na kraju da naglasim da ovo neće biti kraj reforme finansiranja lokalne samouprave koja je jako kompleksna i koja u koja u velikoj potrebi reforme zato što smo od 2006. godine imali prilično, rekla bih neracionalne pristupe finansiranju lokalne samouprave gde smo ili prenosili dodatne nadležnosti lokalnim samoupravama bez da smo prenosili sredstva ili smo prenosili sredstva bez da smo poveravali dodatne poslove. Tako da jedno od tih stvari nije pratila neophodno drugu što je bila prilična greška i što nas je dovelo u ovu situaciju.Dakle, u ovom trenutku Ministarstvo finansija radi na dva jako važna zakona. Jedan je Zakon o taksama, drugi je Zakon o naknadama kojim bi trebalo da se reši pitanje parafiskalnih nameta i kojim bi trebali da uvedemo red i stabilnije poslovanje u Srbiji što će biti posebno važno za mala i srednja preduzeća, preduzetnike koji nažalost u nekim lokalnim samoupravama ne mogu da računaju od godine do godine koliko će biti porezi, takse i naknade, zato što postoje lokalne samouprave, opet kažem, ne sve, ali postoje nažalost koje ukoliko im fali novca u budžetu onda pribegnu podizanju taksi, naknada za osam, devet, deset, a nekad i više puta iz godine u godinu. Tako da bi ova dva zakona trebalo po prvi put da unesu red u parafiskale u Republici Srbiji.Sa druge strane, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, radi na izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojima ćemo probati da uvedemo veću saradnju između lokalnih samouprava, nekakve drugačije nadležnosti mesnih zajednica, tako da napravimo i samo funkcionisanje lokalnih samouprava malo efikasnijim, da probamo da uvedemo, rekla sam, među-opštinsku saradnju. Ne treba svakoj opštini, na primer, u ovom trenutku sportski inspektor, pa postoje resursi koje oni mogu da dele.Sa druge strane, mi sa Stalnom konferencijom gradova i opština radimo na strategiji decentralizacije, koja sada treba da pogleda još jednom u sve poverene poslove lokalnih samouprava, da vidi da li su sve nadležnosti lokalnih samouprava koje su spuštene sa centralnog na lokalni nivo, da li se u ovom trenutku dobro sprovode, da li neke od njih treba da se recentralizuju, neke druge da se decentralizuju, i na kraju, krajeva koliko košta obavljanje tih poverenih poslova, što do sada isto nije urađeno, jer ako vi date, ja kao Ana da dam Saši neki posao i kažem - uradite vi to za mene, onda će Saša meni da kaže - obavljanje tog posla košta pet dinara, pa ja kažem - okej, ako ti hoćeš da uradiš to za mene, onda evo ti pet dinara, pa radi to. Nije takva analiza sprovedena. Dakle, moramo da vidimo koliko koštaju ti poslovi koje lokalne samouprave obavljaju za centralni nivo i u odnosu na to da vidimo kakvo će biti finansiranje lokalnih samouprava.Na kraju krajeva, to su ti koraci koji slede. Imamo tri zakona i jednu strategiju u kojoj bi Ministarstvo finansija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u bliskoj saradnji trebalo u stvari da zaokruže okvir finansiranja lokalne samouprave, tako da on postane održiviji, stabilniji i transparentniji. Hvala vam puno. li izvestioci nadležnih odbora žele reč?Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupe žele reč?Više vas žele reč?Više vas se prijavilo u istom trenutku.Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite. Poštovani ministre, poštovani predstavnici Vlade Republike Srbije, predsedavajući, uvažene kolege poslanici, nisam srećan zbog toga što na Prvoj redovnoj sednici ovog saziva parlamenta kao prvu tačku dnevnog reda imamo izmenu Zakona o finansiranju lokalnih samouprava i oduzimanje para gradovima i opštinama.Takođe, očekivao sam ministra Dušana Vujovića ovde, za koga smatram da je trebalo da, kao neko kompetentniji, odgovara na naša pitanja, s obzirom na činjenicu da je ministarka Ana Brnabić tu sada u novom sazivu po prvi put i da je njoj, eto, pripao taj zadatak da brani ovaj zakon danas.Dakle, da pogledamo prvo u kakvoj zemlji mi danas živimo. Mi živimo danas u zemlji sa najnižim platama u regionu, u zemlji čiji građani plaćaju najskuplje gorivo u regionu, živimo u Srbiji koja ima najstarije stanovništvu u regionu. Srbija spada u pet najstarijih zemlja Evrope. Živimo u Srbiji iz koje godišnje preko 30 hiljada stanovnika hvalimo se suficitom u budžetu. Vrlo često koristimo to, odnosno premijer Vučić koristi u svojim nastupima na teatralnim pres-konferencijama. Poslednja je bila 1. septembra, gde smo čuli o tome kako je suficit u budžetu 31,8 milijardi dinara i da je to mnogo više nego što je bila procena MMF-a.Ja ću vam samo reći da kada u nerazvijenim zemljama imate suficit u centralnoj kasi, to obično u praksi znači da imate deficit u džepovima stanovništva i budžetima privrede.Hvalimo se tim našim neverovatnim reformama i rezultatima da bi nas po leđima tapšala Svetska banka, MMF i druge međunarodne finansijske institucije, ali ćutimo od koga smo taj novac uzeli. Nikako da čujemo otkud taj suficit suficit i toliki napredak u budžetu Republike Srbije. Uzeli smo ga od penzionera kojima smo smanjili penzije, koji danas jedva sastavljaju kraj sa krajem i koji nemaju ni za lekove. Uzeli smo od profesora i lekara kojima ste smanjili plate. Uzeće se i od PDV-a za robu namenjenu bebama i mnoge druge stvari. Ali, pokazalo se da to nije dovoljno, da nam fali još pohvala od velikih međunarodnih finansijskih institucija. Zato su danas na dnevnom redu budžeti lokalnih samouprava, da se uzmu pare i od opština gradova.Verovatno smatrate da su budžeti Prokuplja, Niša, Sombora, Novog Sada, Kragujevca, Beograda preveliki i da im treba oduzeti 4,8 milijardi dinara i te pare preliti u centralnu kasu. Obrazloženje predlagača zakona koje smo dobili je u stvari citiranje analize Fiskalnog saveta, koja je po meni prilično neiskrena, a sad ću vam reći i zbog čega.Dakle, kao obrazloženje navodi se povećanje deficita, to smo sada čuli od ministarke, od 2011. godine za 1,1% na godišnjem nivou, kao i da takva raspodela poreza po oceni Fiskalnog saveta nije utemeljena u modernoj fiskalnoj praksi kojom se preporučuje da porezi dominantno pripadaju centralnom nivou vlasti, vlasti, kao i da opštine i gradovi nisu ta sredstva upotrebili u prethodnom periodu za razvojne projekte, već su se ponašali bahato, trošili za plate, zarade i neke druge stvari.Pošto svima puna usta evropskih vrednosti, hajde da vidimo šta su to i evropski standardi kada je preraspodela javnih prihoda u pitanju. Najpre, Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, koju je Srbija ratifikovala 2007. godine obavezuje države koje su je prihvatile da primene pravila koja garantuju političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost lokalnih vlasti. Da li je to tako u Srbiji?U pojedinim razvijenim državama EU skoro polovina ukupnih budžetskih prihoda pripada lokalnom nivou, a u Srbiji su prošle godine sve opštine i gradovi, uključujući i AP Vojvodinu dobili svega 11,68% ukupnih ukupnih prihoda, odnosno devet puta manje od centralnog nivoa vlasti. Onda čujemo kako je zbog zakona 2011. godine Republika bila darežljiva prema opštinama. Međutim, podaci pokazuju nešto sasvim drugo. Prema zvaničnim podacima Ministarstva finansija, zato mi je trebao ministar Vujović koga ovde nema, godišnji konsolidovani javni prihodi na lokalnom nivou vlasti u Srbiji od 2012. godine do dana današnjeg iz godine u godinu su sve niži, pa ću vam reći da 2012. godine je lokalnim samoupravama godišnje pripadalo 17,7% ukupnih javnih prihoda, 2013. godine 14,2%, 2014. godine 12,28%, a 2015. godine smo

punili republičku kasu, da građani treba da štede, da privreda treba da štedi da bismo mi sve pare slili tu, da bi premijer imao o čemu da govori na pres-konferencijama, pominjući neverovatne reforme sa kojima svakog dana žive građani Republike Srbije.U svim zemljama EU, kao što sam i rekao, pripada u proseku jedna trećina ukupnih javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave, a ostatak ide u centralnu kasu. Kada govorimo danas o porezu na zarade, on je zapravo samo jedan izvor finansiranja lokalnih samouprava, i ako ga posmatramo parcijalno, onda možemo reći da možda treba napraviti preraspodelu. Sve bi to možda i bilo tako da situacija u praksi nije drugačija. Ja razumem da i za MMF i za ministra finansija ovaj Predlog zakona danas predstavlja brojke i slova.Oni su uzeli papire, sagledali, rekli prebacićemo iz jednog ćupa u drugi ćup, imaćemo na nivou Republike više param, imaćemo fiskalnu stabilnost, opštinama ćemo nešto uzeti, neće to biti preveliki problem.Naravno, ja kao neko ko je bio predsednik opštine mogu sa punim pravom da kažem onima koji to nikada nisu bili, pa i ministru Vujoviću, odakle zapravo uzima sredstva? Da bi znao od čega uzima sredstva, on ne uzima ni od jednog predsednika opštine. On treba da siđe u realan život, da siđe među narod, da siđe među građane, da čuje šta su njihove potrebe i šta će se smanjiti time što se na ovakav način godinama unazad smanjuju sredstva za finansiranje lokalnih samouprava. U tom slučaju biste videli da će se smanjiti sredstva za izdvajanje i za poljoprivredu, i za lokalnu infrastrukturu, i za nabavku materijala za škole, pomoć nezaposlenim porodiljama, predškolskim ustanovama i svega ostalog što je u nadležnosti za finansiranje lokalnih samouprava.Sada, to možda ne bi bio preveliki problem da opštine vrlo često nemaju potrebu, odnosno da ne moraju da finansiraju iz svojih lokalnih budžeta nešto što nije u njihovoj direktnoj nadležnosti, pa zbog nefunkcionisanja sistema institucija, zbog toga što neke republičke institucije ne obavljaju svoje poslove, ne finansiraju određene stvari, vrlo često su opštine primorane da to rade iz sopstvenih budžeta.Navešću vam nekoliko primera, kao što je kupovina protivgradnih raketa. To nije u nadležnosti lokalnih samouprava. Dobili smo smernicu i mišljenje Ministarstva finansija da možemo kupovati, jer nema para u republičkoj kasi za to. godinama unazad se finansiraju zdravstveni radnici u zdravstvenim ustanovama zato što Fond ne odobrava zaposlenje novih radnika. Isto tako smo pre godinu i po dana dobili novo poskupljenje struje kroz uvođenje mrežarine za javnu rasvetu od 50%. Isto tako smo dobili nalog od premijera, pre godinu dana, da 7.000 jednokratno damo svim radnicima u predškolskim ustanovama, odnosno vaspitačicama, jer je to naša obaveza, ali je premijer dogovorio sa sindikatima i rekao – naložiću opštinama da to prebace. Isto tako je pre nekoliko godina ograničen iznos komunalne takse zbog pospešivanja privrednog ambijenta u gradovima i opštinama, što nije loše, i ja sam tada bio za to, iako sam bio predsednik opštine, ali kada vi ovako kontinuirano godinama svakim novim zakonom oštećujete lokalne samouprave dovešćete u problem građane koji tu žive.Ja sada znam da će neko neko reći da su predsednici opština nekakvi neodgovorni lokalni šerifi, da troše pare na zapošljavanje, na plate, i to se moglo čuti mnogo puta u prethodnom periodu, ali nemojte na osnovu izuzetaka praviti pravilo. Dakle, ukoliko

u vrednosti godišnjeg budžeta zadužio svoju opštinu, kada neki predsednici opština krijući se iza partijske knjižice vladajućih stranaka potpisuju razne finansijske ugovore sa svojim rođacima, to ne sme biti pravilo, niti biti praksa.Ja hoću da govorim o onim predsednicima opština koji su odgovorno obavljali i obavljaju svoj posao, koji su perspektivni i koji su prosperitetni, oni koji znaju šta znači lokalna infrastruktura, oni koji znaju šta su kapitalni projekti, oni koji znaju da razgovaraju sa investitorima, oni koji znaju da isplaniraju budžet po meri svojih građana, da nad svojim budžetom ostvare sve one potrebe koje građani od njih očekuju. Oni su kažnjeni i oni se kažnjavaju ovakvom politikom koja traje unazad nekoliko godina kontinuiranim smanjenjem sredstava za razvoj lokalnih samouprava, a što se tiče SNS i njenih predsednika opština, svakako će i oni imati vremena da se razračunaju sa mangupima iz svojih redova.Dok se umanjuju sredstva lokalnim samoupravama, sa druge strane niko ne otvara temu ko će platiti promašaje nestručnih ministara u prethodnom periodu. Mi smo promenili 36 ministara od 2014. godine. Mnogi od njih su najavljivani kao čarobnjaci koji će napraviti privredni bum u Srbiji, a onda su napravili ogromne troškove i ogromne probleme u svojim resorima. Niko ne pominje zašto se ne postižu rezultati u reformi javnih preduzeća, zašto i dalje imamo situaciju da se nenormalno troši novac kroz davanja javnim preduzećima poput „Srbijagasa“, poput „Železnica“, poput EPS ili na kraju RTB „Bora“, a svi znamo koliki milioni i milijarde odlaze u ta preduzeća. Niko nije hteo da se uhvati u koštac da radi taj težak posao, iako se godinama unazad od 2014. od strane premijera Vučića, najavljuju velike i sveobuhvatne reforme koje će pre svega krenuti od javnih preduzeća. Lakše je svima bilo da se taj teret koliko, toliko prenese na lokalne samouprave, a indirektno će se preneti i na same građane građane Republike Srbije i građane koji žive u ovim lokalnim samoupravama.Mnoge opštine i gradovi će verovatno tražiti način kako da nadomeste ovo smanjenje finansijskih sredstava, i to pre svega kroz povećanje njihovih izvornih prihoda, kao što je možda porez na imovinu ili neki drugi primeri. To će se opet preliti na džepove građana Republike Srbije.Mene zabrinjava i činjenica da na ovako važnu temu većina predsednika opština u Srbiji i gradonačelnici ćute. Siguran sam u to da njima nije previše dobro, ali znam da se sa druge strane oni plaše da ne dobiju ukor od svojih partijskih centrala i svesno prihvataju da budu neko ko će podržati smanjenje davanja opštinama. Napominjem, ne samo po ovom zakonu, govorim o ukupnim prihodima koje lokalne samouprave dobijaju i tendenciju pada od 2012. godine do danas.Pitam se – dokle tako? Oni sada razmišljaju na koga će preliti taj gubitak, verovatno ne želeći da se suprotstave ili protivureče ministru finansija i premijeru, jer očekuju da tokom godine možda dobiju iz budžetske rezerve sredstva za tekuću likvidnost i onda imamo situaciju, kao što je to bilo prethodnih godina, da gradovi poput Leskovca, Niša, Kragujevca, Novog Sada dobijaju stotine miliona dinara, potpuno netransparentno, na osnovu ličnog ubeđenja ministra finansija ili premijera, na osnovu njihovih obrazloženja i oni sada ćute računajući da će biti podobni i dobiti mimo zakona sredstva. Da li je normalno da mi smanjujemo zakonom sredstva lokalnim samoupravama, a sa druge strane ne ukidamo i ostavljamo to ovlašćenje da se u određenim situacijama opštinama i gradovima iz republičke kase, podobnima naravno, prebacuju određena sredstva?To samo govori o tome da mi danas u Srbiji imamo jedan veliki problem, a to je pre svega nedostatak demokratije, nepostojanje institucija i na kraju i parlamentarizma. što ja danas govorim šapuće se u parlamentu, i to nije nikakva tajna. O tome govore predsednici opština i poslanici iz vladajućih struktura, dotle dok se ne uspostavi zaista suštinska, istinska demokratija, to znači da građani neposredno na izborima, uz promenu izbornog zakonodavstva, biraju svoje predstavnike. U opštinama u kojima nikada nisu bili će odlučivati ministri, zakone će te izglasavati vi, gospodo, kolege narodni poslanici kojima je daleko važnije šta kaže MMF i vaš predsednik stranke, nego vaš komšija ili vaš sugrađanin.Zbog

da smanjimo politiku i da više pričamo o stvarima kakve jesu.Što se tiče kompetentnosti i toga da na žalost ministar Vujović nije ovde, da, nije ovde, imao je druge obaveze. Ja nisam manje kompetentna time što sam novi ministar. Ne postaje čovek kompetentan time što je ministar, pa što ste duže ministar to ste kompetentniji.Drugo, stvarno od vas ne bih očekivala, svakako i od vaše poslaničke grupe,

ima jeftinije pare, jeftinije kredite i da je stabilnija i da više investitora dolazi u nju. Ja bih tako mislila, ali u redu.Što se tiče smanjenja budžeta svakako se oni u nekim opštinama smanjuju, u nekim opštinama se ne smanjuju. To pretpostavljam da znate da zavisi isto tako i od lokalne samouprave do lokalne samouprave. Evo, ja imam primer recimo Sombora da budžet grada je oko 20 miliona evra i koji se u odnosu na pre pet godina povećao za oko 15%, isto tako imam primer Majdanpeka gde se budžet grada takođe povećao zato što su povećali za 20% porez od imovine, ne time što su digli osnovicu i podigli porez na imovinu građanima, nego zato što su ažurirali svoju bazi podataka i povećali povećali obuhvat tog poreza.Što se tiče promena i smanjenja budžeta, smanjenja plata i penzija i svega toga, opet mislim da te dve teme nekako teme idu zajedno i ono što bih ja volela da kažem je da jedna stvar koju sam ja videla u poslednje dve godine je da Vlada otklanja greške koje su pravljene, a tako otklanja i greške koje one same prave, pa zbog toga ne vidim da je problem da se promenilo 36 ministara. Što? Da neće da ostanu ako ne rade dobro? Ali, u ovom pogledu, imamo smanjenje penzija koje potpuno neracionalno povećano 2008. godine, je li tako? Nije bilo racionalno povećanje penzija 2008. godine, pa je neko morao da ih smanji da bi bio odgovoran.Godine 2011. isto tako dosta je neracionalno povećan udeo poreza na zarade sa 40% na 80%. Tada se verovalo, nadalo se ja mislim, nije se verovalo zato što nije to bazirano bilo na nikakvim analizama, nadalo se da će to ide u investicioni razvojni projekte kao što sam rekla. Nažalost, rashodi za zarade na lokalu u periodu između 2008-2014. godine su nominalno povećani za 42%, a rashodi za robe i usluge su povećane za 50%, dok su istovremeno kapitalni rashodi, znači investicioni projekti nominalno smanjeni za 29%. Istina je da je to bilo vreme svetske ekonomske krize pa je taj trend bio silazni i na republičkom nivou, ali u osetnoj manjoj meri nego što je slučaj bio kod lokalnih samouprava.Ima samouprava.Ima lokalnih samouprava, ja se slažem potpuno koje su fantastične, nažalost ne govorimo dovoljno o njima, ne govorimo o lokalnim samoupravama koje nisu dobre i ima stvari koje u prethodnom periodu nisu dobro urađene, koje ćemo mi gledati ove godine, za 2017. godinu da otklonimo kao što je bilo linearno smanjenje, umesto od opštine do opštine gde smo, jesmo kaznili dobre lokalne samouprave, ali je bilo tako i menjaćemo i to. Tako da ako je neki problem, promenićemo.Normalno je da u državi postoji veća plata u privatnom sektoru, nego u društvenom sektoru. Godinama, godinama, ja mislim da su svi pričali o tome da bi trebalo da se racionalizuje državna uprava, da bi trebalo da se racionalizuje i lokalna samouprava i javna preduzeća zato što privreda više ne može da izdrži da finansira javni sektor. I to se sada i desilo. Mislim da su sada u nominalnim vrednostima, pravim vrednostima da su plate u privatnom sektoru veće nego plate u državnom sektoru.Ja sam rekla da teret fiskalne konsolidacije je okej da ga ponesemo svi jednako, zato što je ovo ozbiljan posao i slažem se, ja mislim da se slažemo svi da je ozbiljan posao. Ne mogu da verujem da možemo da se ne slažemo oko toga da nije ozbiljno urađen. Ali, dobro, možda možemo. Meni je teško da čujem argumente kako nije ozbiljno urađen.Dakle, državna administracija se jako racionalizovala. Vi sada imate i to zahvaljujući svim naporima u poslednje dve godine, vi imate prosek Srbije državnih službenika od 6,7% na 100 stanovnika gde imate u EU 8% državnih službenika na 100 stanovnika. dalje, na čemu ćemo insistirati je obuka i preraspodela, jer i dalje negde ima manjka, negde ima viškova, ali obuka je ono na čemu ćemo insistirati i državna uprava nije istina da je samo uzimala novac iz penzija i uzimala sada novac iz lokalnih budžeta, a ništa sama nije radila, mislim da je državna uprava krenula prvo od sebe.Što se tiče raspodele po partijskoj liniji, ja nisam član stranke nijedne, ali ovo je mislim dokaz da nije bilo raspodele po partijskoj liniji, ovde se vodilo nekim drugim principima. Rekla sam da ne prelazi 4% godišnje tako da bi lokalne samouprave mogle da nastave da pružaju kvalitetne usluge građanima u privredi.Što

jer ne priznajem strategije i akcione planove dok ne vidim šta se dešava na lokalu. Ali, pre svega su predstavnici organizacija lokalne samouprave tj. „Stalna konferencija gradova i opština“ i njihovo predsedništvo pozdravilo ovakav nacrt zakona. Tako da

se inače nikad ne bih hvalio svojim neznanjem. Dakle, brojke su neumoljive. U periodu januar-septembar 2016. godine ostvaren je suficit budžeta od 27,2 milijarde dinara i ovaj rezultat je za 120,6 milijardi bolji od planiranog. Naime, planirani deficit u periodu januar-septembar iznosio je 93,4 milijarde dinara.Nije tačno ono što je rekao prethodni govornik da je država navodno nekome nešto uzela pa zato ima više pare u republičkom budžetu. Statistika je sledeća. Ključni doprinos u ostvarenju znatno boljeg rezultata u odnosu na plan dali su prihodi koji su u periodu januar-septembar 2016. godine premašili plan za 81,5 milijardi dinara pre svega možemo da zahvalimo rastu poreskih prihoda od 51 milijarde dinar, zatim 39.1 milijarda dinara su manji rashodi u državi nego što je to bilo planirano i 30,7 milijardi dinara su bolji neporeski prihodi. Tako da smo mi uspeli da za prvih devet meseci ove godine ostvarimo istorijski ekonomski rezultat, tj. da imamo 120,6 milijardi dinara u budžetu više nego što smo planirali.U vreme kada je stranka kojoj pripada gospodin Aleksić, vodila ovu državu, mi smo bili država koja je bila u ekonomskom minusu, to vi gospodine Arsiću veoma dobro znate. Dakle, BDP je bio u minusu. Mi smo sada u plusu, iz meseca u mesec se taj plus povećava, iz godine u godinu se povećava, ako pogledate poljoprivredu, sve privredne grane, apsolutno sve je u plusu, sve raste, sve napreduju. Aleksić, pravo na repliku. **Miroslav Aleksić** Prvo, što se tiče stranačke pripadnosti, ja sam bio u jednoj stranci i više nikada nisam preletao, za razliku od nekih drugih, ni u jednu drugu, već sam napravio svoju.Što se tiče kompetentnosti, nisam imao zaista nikakvu nameru ni jednog trenutka da vas omalovažim, niti bilo šta da kažem lično, naprotiv, mislim da je ministar Vujović kao neko ko vodi finansije mogao da da bolji odgovor, time se bavio u prethodnom periodu.Što se tiče MMF ja neću da govorim tome, država koja sarađuje sa MMF je u stanju posebne potrebe. Njoj treba tutor u smislu finansija kako bi mogla da napreduje i da se razvija i nadam se da ćemo u narednom periodu sve manje biti u potrebi da koristimo usluge svetskih finansijskih institucija.Takođe, što se tiče racionalizacije za zapošljavanje, odnosno racionalizacije i troškova zapošljavanja na lokalnom nivou, ja ću vam samo reći da danas lokalne samouprave imaju oko 116 hiljada zaposlenih radnika, javna preduzeća oko 133 hiljade i različite agencije i resori koje vodi Vlada 330 hiljada. Dakle, i dalje lokalne samouprave imaju daleko, daleko manje nego to što ima centralni nivo vlasti i to treba imati u vidu.Što se tiče ovako dobrih istorijskih napredaka i 120 milijardi više nego što je predviđeno, ja onda postavljam pitanje, ako imamo toliki suficit, toliko dobro stanje u javnim finansijama, pa zašto onda smanjujemo to opštinama. Onda nemojte onda da to smanjujemo. Ostavite opštine, imamo, super je, razvijamo se kao država i nema nikakvih potreba za bilo čime.Što se tiče toga da li je povećanje penzija bilo racionalno, vi ste ga, odnosno ne vi, prethodna ista vlast, ali u prethodnom mandatu je nezakonito oduzela stečena prava penzionerima i to je suštinska tema.Što se tiče finansiranja lokalnih samouprava i te kako nije bio promašaj da se veći deo poreza na zarade raspodeli tamo i gde se stvara da ljudi tamo gde stvaraju taj porez mogu i da ga koriste.